Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu

nas je poslanik Ivan Kostić obavestio zvanično da neće prisustvovati glasanju.Pošto je Skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, u

Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, u

155, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo pet poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, u

poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

150, protiv – 25, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u

o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u

kada su potpisali amandman, ali raspravite vi to sa službom, nemojte sa mnom, molim vas. Ja bih vas molila da me ne ometate, jer em me napadaju poverenici, em me sada vi napadate,

član 31. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje

član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i Milorad Mirčić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević i zajedno četiri narodna poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.Sada

plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017.

godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti za Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017.

za 2017. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti za Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017.

godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti za Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017.

10, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Hvala vam.